Rõõm teid jälle näha, austatud Riigikogu liikmed! Alustame 39 Riigikogu liikme ettepanekul kokku kutsutud Riigikogu erakorralise istungjärgu teist istungit. Head kolleegid, kõigepealt palun kohaloleku kontroll!

on registreerunud 73 Riigikogu liiget, puudub 28. Riigikogu on otsustusvõimeline. Järgnevalt on võimalik anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Palun Riigikogu kõnetooli Martin Helme. Palun! Aitäh! Austatud kolleegid! Annan üle 23 Riigikogu liikme allkirjastatud umbusaldusavalduse taristuminister Vladimir Svetile. Ütleme ausalt, Vladimir Svet ei oleks kunagi tohtinud ministriks saada. Tegemist on inimesega, kes on korduvalt ja pikema aja jooksul väljendanud seisukohti, mida võib pidada Kremli jutupunktideks või putinistliku inforuumi võimendamiseks Eestis. Tema sõnavõtud on vastuolus Eestis aktsepteeritud euroopalike väärtustega ja riikliku alusideoloogiaga. Kõigele lisaks, meie Riigikogu liikmetena tunneme, et kui Vladimir Svet andis ametivande, oli tegemist valevandega, sest ametivande tekst ütleb, et et minister tõotab jääda ustavaks Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale ja pühendada oma jõu eesti rahva heaolu ja tuleviku kindlustamisele. Kui me vaatame, mida Svet on rääkinud Krimmist või pronkssõdurist, siis on ju selge, et ta eesti rahva heaolu peale kohe kuidagi ei mõtle.Ja nüüd, mis on põhiline. Meil on siin üks erakond, kes näeb kogu aeg kõikjal Kremli käsilasi ja putiniste. Ja nüüd te õigustate sedasama inimest, kes on päriselt Kremli jutupunktide vestja, leiate leiate selleks põhjendusi ja aitate ta Eesti valitsusse! Ma tahan näha, kuidas te hääletate, kui see inimene tuleb meile aru andma oma meelsuse kohta. Aitäh!

Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe umbusaldusavalduse, juhatus otsustab selle edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Järgnevalt asume tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu (364 UA) kolmas lugemine.

EKRE esimesel võimalusel tühistab selle maksu. See maks on halb Eesti inimeste heaolu [silmas pidades] ja see maks on meile müüdud valedega. See maks on komplektis kõikide teiste Eesti elu ja Eesti inimeste jõukust hävitavate maksudega. See on Eestit hävitava valitsuse väärastunud poliitika kõige parem näidis. See maks tuleb tagasi lükata. Mitte keegi, kes selle poolt on, ei tohi pärast öelda: "Oi, kogemata, me ei mõelnud seda läbi." Te kõik teate, et see on vale! Te kõik teate, et see on majanduslikult vale. Te kõik teate, et see on valedele ehitatud jutt. sellele tuleks vastu hääletada. Aga tuleb uus ja parem valitsus, mille osanikuks on ka Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, ja tühistab selle maksu. Ja seetõttu ei saa mitte kellelgi olla õigustatud ootust, et see püsima jääb. Stopp automaksule!

Loen teile ette ühe Eesti naise kirja, mis jõudis minuni paar tundi tagasi. Urmas, minu pojal, kellel on raske liitpuue, on toetus tõusnud 9 senti,

Kutsuge mind Riigikogu ette sõna võtma. Ma tahan näha, mis nägudega mulle otsa vaadatakse – kas häbi üldse pole? Kui kõik need lubatud maksu[tõusud] käiku lähevad, siis minu alla 600-eurosest pensionist ehk jätkub nende maksude tasumiseks, aga minu korterikulud, elekter, telefon, rohud, toit? Kuidas ellu jääda? – see on [suur] murekoht. Igal õhtul heidan magama tundega: mis edasi, kas saame hakkama? Kuhu minna, kui siin enam ei suuda?

See automaksuseadus, mida me hääletama asume, on üks osa selle valitsuse ebakindluse ehitamisest ümber Eesti inimeste toimetuleku ja ümber meie majanduse. Isamaa hääletab automaksuseaduse vastu. See seadus piirab inimeste vabadust. See ei ole õiglane seadus ja see on vastuolus põhiseadusega. Head parlamendiliikmed! Isamaa kutsub kõiki parlamendiliikmeid üles hääletama automaksuseaduse vastu. Eesti riigi majanduslikud olud on keerulised. Meil on kümme kvartalit kestnud majanduslangus. See on üks pikimaid [langusi] Euroopa Liidu liikmesriikide majandusarengu loos. Selles olukorras on meie ees põhimõtteline küsimus: kas me asetame keerulises majandus- ja rahandusolukorras koormuse ettevõtlusele – ja habrastame ettevõtjate kindlustunnet

Meie sõnum on üks: vähendage valitsemiskulusid negatiivse lisaeelarvega juba sellel suvel, et teie sõnad ja teod langeksid kokku. olete valinud hoopis täiendavad maksutõusud. Kallase ja Michali valitsuse täiendavad maksutõusud järgmistel aastatel on suurusjärgus miljard eurot. [See raha] võetakse Eesti inimeste ja ettevõtete käest. Suurusjärgus miljard eurot aastas! Ja samal ajal me kõneleme järgmisel aastal kokkuhoiust proportsioonis 100 miljonit eurot. Te olete valinud oma poliitika jõustamiseks ebakindluse tee. See valitsus

teie endi antud lubadusi õpetajate stabiilse palgatõusu kohta. Ja ebakindlus Eesti peredes toimetuleku pärast. 2025. aastal võtate te oma konsolideeritud maksutõusudega ja sellest tuleneva täiendava spiraalse inflatsioonikeerisega keskmist palka teenivalt Eesti inimeselt ühe kuu palga. Samamoodi lisaks pensionide täiendava maksustamisega ja keskmise pensioni tulumaksuvabastuse külmutamisega keskmist pensioni teenivalt eakalt inimeselt aastas ühe kuu pensioni. Isamaa sõnum on: vähendage valitsemiskulusid. Teiseks, lükake see Reformierakonna maksuküür edasi mitte üheks aastaks – see on väike samm, aga ebapiisav –, vaid

See, mida te teete ettevõtete tulumaksu süsteemiga – te ei tea isegi, mis aastast see kehtima hakkab ja kuidas see kehtima hakkab. Ainus asi, mida te olete oma ideede kaskaadis, mille ainsaks

Alternatiiv on üha uued maksutõusud. See on ebakindluse poliitika. Te ei ole õppinud Euroopa Parlamendi valimistest. Nendel vahevalimistel andis Eesti rahvas signaali, et ta ootab muutusi, poliitilise käekirja põhimõttelist korrektsiooni,

enamuse tahe. See automaks osutub üürikeseks kõrgete maksude kehtestamise filosoofia episoodiks Eestis, millele ei ole saadud Eesti valimistel mitte mingisugust mandaati. Tuleb aeg, kui see maks tühistatakse. Seda ma luban Isamaa nimel. Rahulikku suve jätku teile, valitsuse esindajad! Aitäh!

ta loobus majanduskasvust ja sai ebakindluse.Need kaks miljardit, mille Reformierakond on juba suutnud riigieelarvest välja vedada, ei ole mingisugune abstraktne Exceli number.

Ja see trend saab hoogu juurde täna, kui automaks kehtestatakse.Küsimus ei ole isegi selles, et majanduskriisi ajal ei tohi makse tõsta. Küsimus on selles, et need maksud, mis praegu, kriisi ajal

Automaksu saab tagasi pöörata küll, aga neid kaotatud aastaid enam tagasi võita ei saa. Sellest on kahju, aga elu on selline. Läheme siit edasi. Aitäh!

Just seetõttu saatis president selle eelnõu meile siia tagasi. Ma saan aru, et opositsioonile see väga ei meeldi, nad tahavad seda maalida laiemaks ja suuremaks.

ja abivahendite omaosaluse vähendamise ära praegu siin, suvel, annab sellele sihtgrupile kindlama tunde, et need vajalikud muudatused tulevad, nad ei pea ootama sügiseni.

tulla, ja mitte ainult toimetuleku vaates, vaid ka liikuvuse ja ligipääsetavuse vaates. Ja lõpuks jäi valikusse see, mis eelnõusse on ka sisse viidud: toetuste tõus ja abivahendite omaosaluse vähendamine. Jah, seal kõrval oli laua peal valikus ka maksuvabastus, aga valiti

Raske puudega laste, sealhulgas harvikhaigustega laste puhul on see ühekordne toetus 95 eurot, sügava puudega lastel 142 eurot, raske puudega tööealistel 60 eurot ja sügava puudega tööealistel 250 eurot.

minu meelest õige ja vajalik. Seda võiks küll toetada. Nii nagu ma juba ütlesin, me oleme soovinud leida toetusmeetmed, mis aitavad laiapindselt võimalikult paljusid puuetega inimesi, mitte ainult autoomanikke.

mitte sellest, et antakse justkui näpuotsaga, sest see ei ole päriselt nii. Puuetega inimesed ootavad neid otsuseid ja ma loodan, et me teeme need ära. Aitäh! on … Kõnesoove rohkem ei ole, aga on üks sõnavõtusoov. Andrei Korobeinik, ma ei kuulnud teie nime mainitavat, aga ma saan aru, et teil on soov vastusõnavõtuks.

Minu küsimus on: mida ütleb meie töö- ja kodukord või mida ütleb üldse Eesti Vabariigi seadusandlus selle kohta, kui Riigikogu juhataja ja juhatus toovad teadlikult siia saali põhiseadusega vastuolus oleva eelnõu ja suruvad selle läbi? Kas see on meie karistusseadustiku kohaselt karistatav? Kas see on meie töö- ja kodukorra kohaselt teatud sanktsioonidega korrale kutsutav? Palun värskendage mu mälu. Aitäh, hea kolleeg! Ma ei saa seda kuidagi lugeda protseduuriliseks küsimuseks.

komisjoni aseesimees, siis minu tõlgenduse järgi te ei saagi vaheaega paluda.

Kui neid volitusi ei ole, siis komisjoni aseesimees vaheaega võtta ei saa. Küll aga saavad võtta vaheaega fraktsiooni esimehed enne olulisi hääletusi. See on minu väga konkreetne seisukoht olnud ja ma olen seda ka varem väljendanud.

Teie leidsite, et see ei ole istungi läbiviimisega kooskõlas. Mina leian, et see küsimus on istungi läbiviimisega kooskõlas, kuna teie juhite istungit. Sellisel juhul ma tahan teada: öelge palun, kuidas on mul võimalik sekkuda teie ebaseaduslikku tegevusse. Kas seda [tuleks] teha Tallinna Halduskohtu leida mingisugused karistusõiguslikud hoovad teie käitumise [mõjutamiseks] või on olemas veel mingi kolmas variant? Aitäh, Kalle Grünthal! Ma soovitan teil lugeda põhiseadust ja soovitan lugeda ka Riigikogu kodu- ja töökorra seadust. Loodetavasti sealt saate vastused kõikidele nendele küsimustele

Hea kolleeg! Siin, ma möönan, on istungi juhatajatel pisut erinev praktika olnud. Aga mina olen küll seda meelt, et kui komisjoni esimees ei ole volitust andnud, siis

Ei, ma küsin, kas teil on soov vastusõnavõtuks. Kellele ja millisele seisukohale? Mina teie nime ei kuulnud mainitavat läbirääkimiste käigus.

Nimelt, kodukorraseadus ütleb, et kui Riigikogu liikme nime – ja siin on teil täiesti õigus – või tema seisukohti mainitakse, siis on tal õigus kaheminutiliseks vastusõnavõtuks. Reformierakonna fraktsiooni esinaine proua Õnne Pillak kõneles opositsiooni seisukohtadest, seisukohtadest, viidates eelkõnelejatele. Mina olin üks eelkõnelejatest ja seetõttu ma järeldan täiesti immanentselt, loogiliselt, kantiaanliku loogika vaimus, et mul on selleks kodukorraseaduse järgi Aitäh, Urmas Reinsalu! Kõik oli korrektne. Vastusõnavõtt oli korrektne ja ma arvestan sellega. Ja kuna rohkem sõnavõtusoove ei ole, siis … Ma teist korda ei saa kahjuks teie vastusõnavõtusoovi

vastusõnavõtud on kõlanud. Ma ei saa, Urmas Reinsalu, teile teist korda vastusõnavõttu anda, sest te kasutasite selle esimesel korral ära. Ma sulgen läbirääkimised. Enne kui me asume hääletuse ettevalmistamise juurde, on veel küsimusi istungi läbiviimise protseduuri kohta. Kalle Grünthal, palun! Kui ma küsisin oma küsimuse – ja ma loodan, et te mäletate –, mis oli seotud sellega, et istungi juhataja rikub istungi läbiviimise korda, siis teie vastus oli põhimõtteliselt

ehk ei ole kõnesoove ega ka vastusõnavõtusoove. Siis lõppevad läbirääkimised istungi juhataja poolt välja kuulutatuna.Nii. Helir-Valdor Seeder, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta.

Nimelt, see puudutab erinevat tõlgendust, kas alatise komisjoni aseesimehel on õigus vaheaega võtta või mitte. Te kinnitasite, et erinevatel juhatajatel on erinev käekiri. See on muidugi väga halb, sest sellega te tunnistasite, et see kultuur on meil täitsa käest läinud – üks seadus, aga erinev praktika.

"Kommenteeritava paragrahvi lõike 2 järgi on alatise komisjoni või fraktsiooni esimehel või aseesimehel õigus nõuda enne hääletamist kuni kümneminutist vaheaega." Alatise komisjoni või fraktsiooni esimehel väga selgelt on esimehed pandud ühte ritta ja aseesimees, mis selgelt ühes lauses kokku teeb selle, et mõlema aseesimehed. Mul on palve: järgime seda § 83 välja toodud punkti ühtemoodi, mitte erinevalt. Aitäh, hea kolleeg! Urmas Reinsalu, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. kohta. Lugupeetav Riigikogu esimees! Teie poolel on jõud, teie poolel on enamus ja te ei peaks kartma parlamendiliikmete kriitikat selles asjas. Aga ju te tunnetate ka ise siin saali ühel poolel – valitsuse, enamuse poolel –, et teie poolel ei ole ühte asja, mis tegelikult ühiskonnas, demokraatlikus ühiskonnas maksab: teie poolel pole õigus ja teil pole inimeste toetust.Minu küsimus teile puudutab selle seaduse põhiseaduspärasust. Nimelt, kodukorraseadus – te lappate seda kommenteeritud raamatut – kõneleb ka sellest, et kui eelnõus tehakse olulised täiendused

Sellest teise lugemise katkestamise reeglist me ei pidanud kinni ja nüüd selgub, et veerand miljardi eurose mõjuga seaduse me võtame vastu kümne astronoomilise tunni jooksul. Ma arvan, et see on räige kodukorra loogika rikkumine. Härra Riigikogu esimees, mida te teete parlamendi kodukorra kaitsmiseks sellises olukorras? Aitäh, hea kolleeg! Antud juhul on seda eelnõu see koosseis menetlenud tõenäoliselt ajaliselt kõige pikema perioodi jooksul. Ma ei saa kuidagi nõustuda teie väitega, kui te ütlete, et see eelnõu on siin ühe päeva jooksul ära menetletud. Ei ole. Ma ei saa sellega nõustuda. Head kolleegid, nagu ma ütlesin, läbirääkimised on lõppenud. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 364 UA lõpphääletus. Me asume selle hääletuse

Poolt on 54 Riigikogu liiget, vastu 28, erapooletuid ei ole. Eelnõu 364 UA on seadusena vastu võetud. Head kolleegid, enne kui me läheme teise päevakorrapunkti juurde, on mul teile väga oluline teadaanne. Nimelt, vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse §‑le 68 ning Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 51 lõikele 1 kutsun Vabariigi Valitsuse ettepanekul Toompea lossi istungisaali kokku Riigikogu erakorralise istungjärgu 30 minutit pärast 29. juulil pärast 29. juulil käesoleval aastal alanud Riigikogu erakorralise istungjärgu lõppemist. Erakorralise istungjärgu päevakorras on taristuminister Vladimir Svetile esitatud umbusalduse avaldamise nõude arutelu. Ehk siis, head kolleegid, 30 minutit pärast Riigikogu erakorralise istungjärgu lõppemist algab siin saalis [teine] erakorraline istungjärk, mille päevakorras on taristuminister Vladimir Svetile esitatud umbusalduse avaldamise nõude arutelu.

Head kolleegid, avan läbirääkimised. Ja olgu täpsustuseks öeldud, et läbirääkimised on fraktsioonide esindajatele. Palun Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel Riigikogu kõnetooli Madis Kallase. Lugupeetud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Vabandust! Head kolleegid, austame siin Riigikogu kõnetoolis kõnelejaid! Palun, kolleeg! Aitäh!

Olukorras, kus üha rohkem tööealisi inimesi liigub Tallinna ja Tartu linnadesse ning nende lähiümbrusesse, pidi midagi muutmisele

Juulis on paljud Eesti maapiirkonnad inimesi täis. Külapoed elavad häid aegu ja ringi liikuvate laste arvu põhjal otsustades ei peaks kusagil Eestis ühtegi kooli sulgema. See on aga juulikuu Eesti, minu jaoks ideaalpilt Eestist. Reaalsus saabub taas päevade lühenedes sügisel. Siis on taas paljud piirkonnad poole tühjemad. Külapoodides on tavapärane rahulik kulgemine ning kooli on minemas kordades vähem lapsi võrreldes selle meluga, mis praegu neis külades ja alevikes on.

Üle 150 000 inimese on liikunud sügisel Tallinna ja Tartusse või nende lähiümbrusesse ja viinud kaasa ka maksutulu. Jätkates linnade ja valdade rahastamist endiselt vaid tööealiste inimeste maksutulu kaudu, me vaid süvendaksime tasakaalust väljas Eesti arendamist. Soovin tänada kõiki osapooli, kes selles protsessis väga sisukalt on osalenud: Eesti Linnade ja Valdade Liitu, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumit.

Kindlasti peame võimalikke muudatusi edasi monitoorima. Olen päris kindel, et aastate pärast peame tänase süsteemi uuesti üle vaatama. Otsuseid ja muudatusi ei tohi karta. Karta tuleb seda, et me täna ei otsusta ja kõik liigub veel suuremal määral tasakaalust väljas Eesti suunas. Aitäh! Suur tänu! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 443 lõpphääletus. Me asume selle hääletuse ettevalmistamise

juurde.Austatud Riigikogu, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 443. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt on 55 Riigikogu liiget, vastu 10, erapooletuid ei ole. Eelnõu 443 on seadusena vastu võetud.

koguneme siin saalis uuesti, et arutada taristuminister Vladimir Svetile esitatud umbusalduse avaldamise nõuet. nõuet. Erakorralise istungjärgu teise istungi päevakord on ammendunud ja istung lõppenud.